сьогодні в нас згідно Регламенту "година запитань до Уряду". В залі присутній Прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсмана, привітаємо, і члени уряду. Сьогодні доповідь від Кабінету Міністрів буде робити міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Степанович Насалик. І потім традиційно запитання від фракцій і запитання від народних депутатів. Отже, розпочинаємо "годину запитань до Уряду". І я запрошую до виступу

дати повну картину роботи паливно-енергетичного комплексу є неможливим. Тому Міністерство енергетики і вугільної промисловості зібрало всі виступи народних депутатів, зауваження, які прозвучали в засобах масової інформації, на телебаченні, в залі, в експертного середовище погрупувало по кластерах і сьогодні я буду намагатися дати відповідь на ці запитання. І перше. Прикро, коли народні депутати, особливо депутати, які мають безпосередньо відношення до паливно-енергетичного комплексу, говорять про те, що в Україні відсутній енергетичний баланс нашої держави. На картині ви бачите, що вперше за 10 років, і в 2016, і в 2018 році, згідно нормативно-правових актів Міністерство енергетики подало прогнозний енергетичний баланс об'єднаної енергетичної системи нашої держави. Саме це дало можливість генеруючим компаніям, розподільчим мережам не тільки збалансувати ремонтну ремонтну площадку, розробити програму виробітку електроенергії, але в тому числі і збалансувати структуру палива. Саме це зробило нашу енергосистему більш прогнозованою щодо реалізації. Міністерство енергетики пішло ще дальше і спільно із Данським енергетичним центром, ми розробили програму, і я думаю, що вона вже в 2019 році буде презентована, про енергетичний прогнозний баланс нашої держави на три роки. Це новий прорив саме в питаннях прогнозування. Позиція друга і вона прозвучала в цьому залі, що Міністерство енергетики і уряд не мають енергетичної стратегії щодо розвитку галузі. Повинен сказати, що в нашій державі було дві енергетичні стратегії до цього періоду. Одна у нас стосувалась атомної промисловості, друга стосувалась вугільної промисловості. Як результат реалізації цієї ми отримали на початку квітня 2018 року: а) вугільну промисловість із боргами 18,5 мільярдів гривень і заборгованістю по заробітній платі в 850 мільйонів. Реалізація стратегії атомної, яка була прийнята в минулі роки, привела до того, що атомна промисловість в квітні місяці була з заблокованими рахунками і повністю відсутня господарська діяльність. До чого це могло призвести, я надіюсь, роз'яснювати в цьому залі не потрібно. Тому уряд в 2017 році, в серпні місяці, прийняв нову Енергетичну стратегію нашої держави до 2035 року. Вона поєднала в собі наші зобов'язання перед європейськими структурами. Зокрема, щодо реалізації Третього енергетичного пакету, щодо реалізації Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом. Було надзвичайно широке обговорення реалізації на площадці паливно-енергетичного комітету і в експертному середовищі. Саме ці три етапи реалізації можуть чітко сказати, куди трансформується енергетична система і що ми будемо очікувати у 2035 році. Основна її ідея заключається в тому, щоб: а) забезпечити населення і промисловість необхідними енергетичними ресурсами і дати споживачу право вибору. От буквально недавно було засідання паливно-енергетичного комітету, яке розглядувало критерії щодо відбору партнерів до газотранспортної системи, і Вікторія Войціцька, і Оля Бєлькова задали слушні задали слушні пропозиції щодо переносу точки обліку газу із західної та східний кордон нашої держави. Але я повинен сказати, що воно вже не є до дискусії, це вже є закладено в новій енергетичній стратегії і це є політикою нашої держави щодо реалізації. Третя позиція. А як проходить реформування енергетичної галузі? Реформування без законодавчої бази проходити не може, в принципі. Тому спільна робота паливно-енергетичного комітету і виконавчої гілки влади, міністерства дали можливість повністю завершити законодавчу базу, починаючи від Закону про ринок електричної енергії і закінчуючи Законом про незалежного регулятора. Вся вторинна документація, яка зараз координується координаційним центром, в яку входять і народні депутати, і представники комітету, і виконавча влада йде в рамках того графіку, який передбачений. І я більше чим переконаний, що в липні 2019 року Закон про ринок електричної енергії запрацює в повній мірі. Тому ці три базові речі, прогнозний баланс, нова енергетична стратегія і реформування галузі це є GPS-навігатор енергетичної системи, три точки в просторі часу, де кожний бажаючий українець може подивитися, а в яку стані і як знаходиться, куди рухається наша енергетична система. Дуже багато зауважень було, я думаю, що є сенс сьогодні сказати, а наскільки надійна робота нашої енергетичної системи. Вже по традиції, які у нас відбувалися, починаючи у жовтні місяці, ми підлягали критиці, а чи вистачить запасів вугілля для проходження осінньо-зимового періоду. Я повинен вам сказати, що в осінньо-зимовий період ми ввійшли з запасами в 1 тисячу 400 тонн, а вийшли з осінньо-зимового періоду з запасом 1 тисячу 700 тисяч тонн. Ми не тільки не зменшили, а і наростили запаси вугілля. Ви знаєте, попередні опалювальні сезони, які проходили в нашій країні, вони, як правило, коректувалися координаційним центром, який очолював віце-прем'єр. І ми практично кожну неділю збиралися для того, щоб коректувати роботу об'єднаної енергосистеми. Але останні чотири місяці ми абсолютно не збирались, не тому, що не було часу, не було потреби. Система працює в штатному режимі. Але найкращий, напевно, є показник – це стрес. І те, що наш західний сусід завжди готовий надати стрес базовій енергетичній галузі, напевно, це ні для кого не секрет. Позицію, яку ми отримали в березні місяці по дисбалансу газу показала, а як працює енергетична система України. Ми не тільки за 48 годин повністю стабілізували ситуацію, тому що не шукали позицію, а що треба зробити. Ще два роки назад була розроблена наказом міністра енергетики про дії, які необхідно виконувати в такій ситуації. Соро вісім годин нам було необхідно для того, щоб повністю стабілізувати ситуацію. Починаючи з переводу генерації із газу на мазут, закінчуючи переводом приводів компресорів із газу на електроенергію. Одна тільки позиція. В березні місяці ми спожили електроенергії порівняно з минулим роком більше чим на 2 мільярди кіловат годин. Що це значить? В деякі дні навантаження на систему було більше, чим 3,5 атомних блоки. Навіть в європейських розвинутих країнах при виході двох атомних блоків

П'ята позиція, за яку постійно критикують, – це диверсифікація паливної складової. Я не буду говорити за вугілля, бо зменшити споживання вугілля як топливної структури за один рік на 5 мільйонів, навіть найбільші експерти говорили, що це теоретично можливо, практично ні. На графіку ви бачите споживання антрациту в 16-му і 17-му році і бачите, що він скоротився на 5 мільйонів тонн. Ми виконали цю задачу. Але сьогодні, я просто от зараз хотів хвилинку вашої уваги. Ще в 2016-му чи на початку 2017 років говорити про диверсифікацію поставок атомного палива від Росії не мало би навіть абсолютно сенсу, і більшість б сказали, що це є нереально і неможливо. Але сьогодні у вас в залі можу заявити, а це є робота велика і атомщиків і енергетиків. Якщо завтра Російська Федерація перестане поставляти нам тепловиділяючі збірки для реакторів ВВЕР-1000, ми будемо працювати в штатному режимі, ми повністю диверсифікували поставку ядерного палива на наші атомні електростанції. Більше того, вперше за 26 років, починаючи з 2016 року, ми ввели єдиний за ці роки атомний ядерний проект – це центральне сховище відпрацьованого ядерного пального. першого, другого кварталу 19-го року, приступає в дію черга до її реалізації. На відкритті робіт по центральному сховищу відпрацьованого ядерного пального представник американської фірми Holtec сказав, що він проводив дуже багато проектів по реалізації у світі, але таких швидких темпів реалізації, як в Україні, він не бачив ніде. П'ята позиція. Вона, напевно, саме складна – це позиція вугільної промисловості. Сьогодні повинен сказати депутатам Верховної Ради, що уряд найшов можливості, і ми сьогодні погасили всі свої заборгованості перед шахтарями, всі без виключення. Але хочу сказати, що без фінансування в вугільну галузь, вкладення коштів у модернізацію вугільна галузь розвиватися не зможе. Міністерство розробило план реформування вугільної галузі, план дій щодо реалізації, але, на жаль, на сьогоднішній день не винайдено коштів, щоб реалізувати цю програму. Я ще раз хочу підтвердити в цьому залі, якщо ця програма буде реалізована, жодної збиткової шахти ми не будемо мати. Міністерство і уряд дав саме основне для шахтарів: ціну, яку завжди просили і можливість реалізації. Я проаналізував, а скільки ДТЕК, про який так багато говорять, фінансує галузь свою: десятки мільярдів гривень. Тому сьогодні, звертаючись до Верховної Ради України… останні чотири роки ми не мали жодної копійки фінансування модернізації нашої галузі, я дуже би просив, щоб у перегляді бюджету переглянули цю позиції. Ми не тільки забезпечимо повністю всі потреби нашого паливно-енергетичного комплексу у вугіллі, але в нас не буде дотації на вугільну промисловість. І на завершення. Підсумовуючи виступ, можна сказати, що на сьогоднішній день енергетична система України а) надійна, б) диверсифікована і третя позиція – стабільна. І це – результат роботи. Може, ми не настільки піарились і в міністерстві немає піар-відділу, а це синхронізована робота як Верховної Ради, як Кабінету Міністрів України, так і Президента держави. Не так багато галузей в нашій державі, де можемо синхронізувати свої ми дії. Тому я вас вітаю з цим і з наступаючими світлими святами Воскресіння Господня. Дякую. Дякую вам. Отже, колеги, зараз 25 хвилин від фракцій і груп. І я прошу фракції і групи, які мають намір поставити запитання до уряду, взяти участь у записі. Потім будуть запитання від депутатів. І прошу провести запис від фракцій і груп. Будь ласка.

я хочу звернути увагу... Олена Володимирівна, посадіть цього. Володимир Борисович, я хочу нагадати, що 9 вересня 2015 року було підписано Договір між урядом України та Польщі про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги. Сьогодні спливає термін укладання контрактів прямих між польськими компаніями та українськими установами, а саме, "Автодором", ДФС і прикордонною службою на виконання робіт. Жодна з установ не вклалася в терміни підписання даних угод, контракт на межі зриву. Я прошу вас взяти під свій контроль виконання даної угоди. І, згідно останнього засідання робочої групи, яка відбувалася в Краківці, термін... Термін необхідно продовжити. Тому я думаю, що урядом треба ініціювати пришвидшення даних робіт і по "Автодору", і по ДФС, і по прикордонній службі для того, щоб виконати дане зобов'язання. Дякую. Доброго дня, вельмишановний пане Голово Верховної Ради України, шановні колеги народні депутати! Дякую вам за ваші запитання. Насправді прикордонна інфраструктура потребує інвестицій. Я можу вам сказати, що маємо сьогодні навіть кошти на добудову 6 пропускних пунктів, які в різному стані готовності сьогодні знаходяться. Але у нас є дуже багато юридичних проблем, які ми не можемо здолати, тому що є задавнені історії проблемні, і ми не можемо поки що використовувати ресурси, ми чекаємо. Це окрема тема, А друга тема, про яку ви сказали, це дійсно наша міжурядова угода про 100 мільйонів, яка в принципі урядом доведена до логічного завершення. тендер був проведений, на цей тендер заявилось, по-моєму, дві або три польські компанії. Потім, як ми з вами розмовляли, була проблема Антимонопольного комітету, де був заблоковано вже результати тендеру, але і ця проблема теж була вирішена, якщо мені пам'ять не зраджує, 4 квітня. Зараз на сьогоднішній день ДФС і "Укравтодор" підписали цю угоду. У мене є інформація про те, що не підписано чомусь прикордонною службою. Зараз я перепровірю буквально сьогодні, і думаю, що якщо треба їм дати енергію в ручку для підписання, я знайду цю можливість. Дуже дякую за запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" запитання. Дехтярчук Олександр Володимирович. Прошу передати Рефату Чубарову. Дякую. Володимире Борисовичу, шановний Прем'єре! Дивіться, з припиненням 01 січня 2016 року у повній мірі електропостачання на тимчасово окуповану територію Криму ми спромоглися багатократно збільшити витрати Росії на утримання Криму. Це сталося завдяки громадянській блокаді Криму, і я дякую її учасникам. Але вас хочу зараз запитати про інше. обманним шляхом зараз Росії… в Криму, тимчасово окупованому Криму опинилися чотири турбіни компанії Siemens, і Росія намагається їх запустити. У них є певні проблеми. Але хочу запитати, що уряд робить для того, щоб завадити, щоб ці турбіни ніколи не були запущені в діяльність в Криму. Будь ласка. Дякую за ваше запитання. Я думаю, що деталі і реальний стан справ може доповісти міністр закордонних справ, який опікується цим питанням. Але ви знаєте, що ми вживаємо заходи по всім напрямкам – і дипломатичним, і іншим каналам для того, щоби блокувати і вимагати реакції, у тому числі і введення додаткових санкцій до країни-агресора. Відповідним чином і сьогодні оцей скандал, який відбувається по постачанню цих турбін, якраз з тим пов'язаний, що є і санкційна політика у тому числі. Будь ласка, Павло Дякую за ваше запитання, Рефате-ага. По-перше, ми багато разів зверталися і до німецького уряду, і до Європейського Союзу, і безпосередньо до Siemens. Я зустрічався, зокрема, з керівництвом Siemens, і ми скоординовано намагалися перебити це шляхом подання відповідних судових позовів. Siemens продовжує ці судові позови для того, щоб турбіни, які обманним шляхом були завезені до території окупованого Криму, там не працювали. І я отримав від керівництва Siemens, і такий самий і такий самий меседж ми отримали від німецького керівництва, що вони будуть продовжувати діяти і політичним і судовим шляхом для того, щоб цьому запобігти. Дякую. Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" до запитання запрошується Юрій Павленко. Будь ласка. знаю вас як людину, не байдужу до дитячої біди, але як так сталося, що уряд під вашим керівництвом затвердив рівно рік тому назад постанову про надання статусу дитини, яка постраждала від збройного конфлікту і військових дій, всупереч, порушуючи закон, який був тут ухвалений 2,5 роки тому назад під вашим головуванням. Чому зараз ви вирішили, що дитина, яка отримала поранення, яка пережила психологічне і фізичне насильство, втратила рідну домівку, втратила батька-солдата, продовжує жити в зоні бойових дій під обстрілом, повинна вам з міністром Ревою доводити свої страждання, в тому числі через суд і через принизливі експертизи. Як наслідок, лише 9 дітей із 580 тисяч за рік отримали цей статус. Жодна дитина не отримала допомогу. Діти, які пережили реальну війну, мають честь і гідність, щоб не принижуватись перед вами. В мене запитання, то коли ви приведе постанову у відповідність до закону… І коли на кінець-то уряд під вашим головуванням повернеться обличчям до української дитини, простягне їй руку допомоги і захисту? Дякую. Дякую за ваше запитання. Я би його розділив на дві частини ваше запитання. Перша частина, яка торкається і мого серця як людини. І чужих дітей не буває. І ви правду сказали про те, що я дуже чутливий до теми дітей, і все, що стосується дитини, для мене святим. Це перша частина. І тому, якщо є технічні неузгодженості, вони будуть обов'язково вивішені, особливо, якщо це стосується тих дітей, які під постійними обстрілами або знаходяться у вкрай важких умовах свого життя. І моя душа і серце болить від цього, як і майже 100 відсотків всіх українців, незалежно від того, де вони проживають. А що стосується самої суті, то однозначно можу підкреслити, що я є абсолютно відкритим. Якщо ви бачите, що є якась проблема, яку потрібно виправити рішенням уряду, ми це зробимо негайно. А що стосується конкретної суті, то я думаю, що перший заступник міністра соціальної політики Крентовська зараз вам надасть відповідь. Я просто дуже прошу, давайте на темі дітей не робити якихось гучних заяв, які можливо використовувати для того, щоб комусь сподобатись. Давайте своїм серцем любити дітей і працювати на те, щоб в Україні їм було комфортно жити. Дякую за ваше запитання. Шановний Юрію Олексійовичу, зміни до вказаної вами постанови були підготовлені міністерством, обговорені з громадськими організаціями зокрема і також в комітеті, також з органами місцевого самоврядування і найближчим часом вони будуть подані на затвердження до Кабінету Міністрів України. Практична реалізація цієї постанови дала змогу з'ясувати нам усі проблемні питання і цей порядок буде вдосконалений найближчим часом. Розенко, будь ласка, ще 1 хвилину. 10:30:37 РОЗЕНКО П.В. Шановні друзі, шановні народні депутати, я хочу вам повідомити про те, що, безумовно, те, що ми сьогодні робимо в цій сфері казати про те, що держава була три роки тому готова для того, щоб визначати статус дитини, яка постраждала внаслідок війни, скажіть, будь ласка, яка країна світу мала такий ще досвід? Ми робимо це з колес. Тому ми прийняли рік тому постанову Кабінету Міністрів України, яка вперше в історії держави встановлювала цей статус. Очевидно, що це є неідеальний процес, ми побачили проблеми, які стикнулися конкретні люди при встановленні цього статусу. Тому в минулий вівторок на засіданні урядового комітету зміни до цієї постанови Кабінету Міністрів України вже були проголосовані, які розроблені Міністерством соціальної політики спільно з громадськими організаціями, які опікуються цими питаннями. Зараз це питання доопрацьовується в секретаріаті. Я думаю, що на найближчому засіданні уряду зміни до цієї постанови будуть внесені.

всі знаємо, що з 2014 року Україна продовжує нарощувати державний борг і станом на 2014 рік він становим близько трильйона гривень, а на 2018 рік його гранична межа визначена майже 2 трильйона гривень. І це при тому, що це грубо порушує 18 статтю Бюджетного кодексу про граничний поріг в 60 відсотків ВВП. Затверджена бюджетна резолюція урядом на 2017-2019 роки, на жаль, не передбачає розуміння за рахунок чого буде обслуговуватися державний борг, насамперед, зовнішній. Звертаю вашу увагу, я переконаний, що ви про це знаєте, тільки наступного року по зовнішнім запозиченням Україна має повернути більше 7 мільярдів доларів, а це близько 5 тисяч 300 гривень з кишені кожного українця. Золотовалютні резерви щомісяця за публічною інформацією від Національного банку України продовжують знижуватися якраз насамперед через обслуговування зовнішнього боргу. Тому просте запитання: чи має уряд стратегію повернення державного боргу наступного року і за рахунок чого це буде відбуватися. Дякую. 81 відсотка в 2016 році від ВВП до 71,8 відсотків у 2017 році. Це є результатом послідовної політики уряду щодо посилення стабільності фінансової системи і зниження боргового навантаження. Бюджетною резолюцією на наступний рік буде заплановано подальше скорочення дефіциту бюджету до рівня 2,2 відсотки, це дозволить нам продовжувати цю політику і надалі. І таким чином ми плануємо скоротити рівень боргу до близько 60 відсотків до 2020 року. Такою є політика, і я прошу депутатів підтримати цю політика. І коли йдеться зараз про прийняття закону, який впроваджують середньострокове бюджетування вже не в пілотному режимі, а як бази на наступні роки, я прошу, щоб парламент це підтримав. Тому що саме такими документами, саме такою спільною працею ми зможемо підсилювати стабільність фінансової системи і вийти з боргової ями. Дякую. Я дякую шановному народному депутату за задане запитання, що стосується державного боргу. Ви почули параметри, над якими ми сьогодні працюємо, і є стратегія управління державним боргом. Але що нам потрібно зробити, і те, що лунає з цієї трибуни, зокрема, і не один раз. Україна має стати економічно сильною і незалежною державою. Для цього ми маємо відкрити можливості до інвестицій в національну економіку. Для цього ми маємо змінити систему української промисловості, ми маємо зробити так, щоб в Україні створювався національний продукт, конкурентний в світі. Для цього нам потрібно і прийняття ряду важливих законодавчих ініціатив як парламентських, так і урядових. І в принципі, можливо сказати, що ми йдемо цим шляхом. Не ми з вами брали ці запозичення, не ми з вами створювали таке навантаження державного боргу. Українці теж як фізичні особи не брали цих боргів, але ми мусимо брати на себе відповідальність для того, щоб ці борги віддати. Ми тільки в березні віддали 1,4 мільярда доларів США. Це для нас є надзвичайно величезний виклик і навантаження. Тому ми маємо з вами зберігати макроекономічну стабільність, ми маємо перейти до стійкого зростання економіки через прийняття необхідних законів, бо без цього зробити і залучити інвестиції неможливо. І ми маємо зробити так, щоб в середньостроковій, довгостроковій перспективі зменшити державний борг України за рахунок того, що бюджет буде наповнюватися і не буде тих дір, які дозволяють комусь залазити в бюджет або у державні фінанси і присвоювати собі ці кошти. Тому маємо об'єднуватися навколо цього і робити це разом, це наша спільна відповідальність. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок, будь ласка. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". У мене питання до міністра Насалика. Пане міністр, чи відомо вам, що Професійна спілка працівників атомної енергетики та промисловості України планує 22 березня 2018 року у містах-супутниках провести акцію протесту. Акцію протесту, оскільки на сьогодні НАЕК "Енергоатом" позбавлений можливості отримувати висококваліфікованих працівників і таке інше. І чи готові ви з ними вести діалог? Це перше питання. Друге питання. Відповідно до ухваленого тут Закону про комерційний облік газу ми дали можливість компенсувати тим власникам лічильників, які за свій рахунок їх встановили, компенсацію. В якому стані знаходиться постанова по компенсаціям споживачам? І другий момент. Згідно іншого закону ви мали передбачити і затвердити перелік робіт з техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Тому що облгази вже почали давати українців. Ці тарифи, які неспівмірні, сьогодні вимушують українців… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд. Змушують українців лізти у борги. Або інше, з'являються претензійні справи в судах, відповідно до яких люди також не ходять і не думають, як їм прожити, а ходять до суду. Дайте, будь ласка, відповідь. Дякую.

дасть відповідь? Не буде відповіді, пане Сергій. А отак, не буде. Шановний народний депутат, що стосується першого питання по працівникам атомної енергетики, у нас йде постійний діалог з профспілками, в тому числі з атомщиками. Зараз співпрацьовуються також питання питання галузевої угоди і всіх нюансів до неї між профспілкою і адміністрацією, вірніше, органом управління. І думаю, що до 20 квітня, як ви сказали, ці питання будуть врегульовані і не буде тої акції, про яку ви казали. По встановленню газових лічильників і по компенсаціям працює відповідна робоча група, до якої входять і народні депутати. Там також рішення на виході, і тому, я думаю, це питання також буде врегульовано згідно з законодавством. Дякую за увагу. Дякую вам. Від Радикальної партії до запитання запрошується Олег Валерійович Ляшко. 10:40:04 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене запитання до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. На цьому тижні директор НАБУ, звітуючи в парламенті, повідомив про те, що в результаті розслідування встановлено розкрадання в "ПриватБанку" 150 мільярдів гривень коштів українців. Скажіть, будь ласка, що робить українська влада для того, щоб повернути ці кошти? Чому ми чуємо повідомлення про розслідування афер колишніх власників "Привату" Коломойського і Боголюбова у Лондоні, але не чуємо жодних розслідувань в Україні? Ви нам розказуєте про те, що немає коштів на підвищення зарплат і пенсій. Якщо ви повернете вкрадені Коломойським і Боголюбовим 150 мільярдів гривень, – ось вам кошти для того, щоб встановити мінімальну зарплату для українців – д 15 тисяч гривень на місяць, мінімальну пенсію – 8 тисяч гривень на місяць. Я не знаю жодної іншої країни, яка б дозволяла так безнаказано грабувати українців, і щоб ті, хто їх пограбував, за це не відповідали. Ми вимагаємо від влади, від уряду зробити все, щоб повернути вкрадені кошти. Дякую, Олег Валерійович шановний, за ваше запитання. Насправді, державні фінанси і те, що належить українцям – це святе, і тут ніхто не має робити ніяких виключено. Що стосується цього важливого і чутливого запитання, тому що стосується десятків мільйонів українських громадян, це питання… на це питання відповідь надавав міністр фінансів на минулому засіданні уряду з точки зору того, що робить уряд. Можу вам сказати, що від імені уряду цим питанням займається Міністерство фінансів при повній підтримці самого уряду і Міністерства юстиції. Також всі юридичні питання проводить сам безпосередньо "ПриватБанк", в якому створена професійна незалежна наглядова рада. Незалежна, я це підкреслюю, з фахівців світового рівня і також новий абсолютно незалежний менеджмент самого "ПриватБанку". Зараз є сотні чи десятки справ і в українських судах, я знаю про те, у мене немає деталей, про те, що ведуться розслідування як Генеральною прокуратурою України, так і Національним антикорупційним бюро, те, що ми чули з цієї трибуни. І фактично, я думаю, що це питання – справа честі для того, щоб довести його до логічного завершення цими правоохоронними структурами. Ми не маємо права ні вести ні розслідування, ні якихось інших заходів. Але знаю точно, що Міністерство фінансів дуже сумлінно і відкрито працює над тим, щоб дати весь доступ до всієї інформації, подавати всі необхідні юридичні кроки для того, щоб відновити справедливість і визначити ступінь порушень при цьому питанню. Я не хочу заглиблюватися далі в юридичні тонкощі, тому що все те, що ми будемо говорити сьогодні публічно як представники уряду, може бути використано проти України. Тому от в принципі така відповідь. Дякую за ваше запитання. дякую. Від "Волі народу", будь ласка, Шахов. 10:43:11 ШАХОВ С.В. Політична сила "Наш край", Сергій Шахов. Володимире Борисовичу, скажіть, будь ласка, по всій країні сьогодні в приймальнях "Нашого краю" стоять тисячі українців по допомогу, практично, із серцевим нападом, тому що пішли 2 квітня в лікарні, а в лікарнях немає комп'ютерів, немає сьогодні в лікарнях Інтернету. Та його і в Києві немає, не те, що в селах. Сьогодні людина 40 кілометрів проїжджає з дітьми, щоби укласти угоду з лікарем, але не можуть цього зробити. Це, практично, йде знищення української системи МОЗу. Люди не можуть сьогодні стояти в черзі. Яке здоров'я треба мати! Скажіть, будь ласка, у міністра діти переїхали до України? У міністра батьки переїхали до України 80-и років, щоб підписувати ці угоди? Треба щось з цим робити! "Наш край" був проти медицинської реформи і говорив, що вона сира, і на сьогоднішній день так і сталося: черги сьогодні стоять шалені в медичних закладах. Скажіть, будь ласка, коли буде призначений український міністр охорони здоров'я? Коли буде призначений міністр охорони здоров'я українець, чиї діти живуть в нашій країні – скажіть, будь ласка! Коли люди перестануть жебракувати на вулицях через цю реформу? Слухайте, я зразу відповідь надам по Уляні Супрун. Вона могла собі дозволити жити в будь-якій країні світу, в неї достатньо ресурсів, але вона приїхала для того, щоб допомагати пораненим на Майдані, і це ви питання можете потім з'ясувати. Я говорю, що приїхала жити в Україну. А тепер, що стосується людей і медичної реформи. Так от що я хочу сказати, шановні колеги. Підписна кампанія розпочалась… (Шум у залі) От у мене питання до народного депутата: ви задали питання – вас цікавить відповідь? Ну, от ви послухайте тоді, будь ласка, і я дам вам із задоволенням відповідь. Наголошую на тому, що компанія обрання лікаря розпочалася з 1 квітня, і це не означає, що вона має завершитися першого травня. Вона не завершується. Якщо людина не обере собі лікаря, а ми передбачали, я думаю, що всі передбачали, що цей процес буде, ну, не дуже таким простим, то буде отримувати медичні послуги там, де сьогодні отримують, не треба нікому стояти ні в яких чергах, не треба нікому спеціально нікуди їхати. Якщо буде така можливість – люди собі укладуть цей контракт і на цьому посталять крапку. В чому суть взагалі контракти? Що ми говоримо про те, що ми проти були, вона сира чи вона мокра ця... чи вона суха ця медична реформа? Ну подивіться до якої ручки була доведена охорона здоров'я України, живуть... люди живуть в яких сьогодні умовах, в яких умовах лікуються. Є два вибори. Вибір перший – залишити все як є, ну, вже так було до нас. А вибір інший, який я сповідую – давайте спробуємо об'єднатися і щось зробити в цьому питанні. Ну, скільки можна виступати з трибуни і казати: людям погано живеться? То давайте нарешті щось зробимо для того, щоб людям жилося краще. Не буде жодної зміни, жодної простої, немає простих рішень по таким складним питанням. І я закликаю тільки в єдиному, щоби всі об'єдналися, подумали, якщо треба десь щось вдосконалити – давайте разом вдосконалимо. Якщо треба якимось чином допомогти пришвидшити процес, давайте пришвидшимо. Але я хочу сказати одну річ, в чому суть цього контракту взагалі? Да, в тому, щоби кожна людина, громадянин прийшов, наприклад, громадянин Шахов прийшов до свого лікаря сімейного, який буде за ним дбати про його здоров'я, і держава заплатить цьому лікарю саме за громадянина Шахова, не за вікна, не за стелю, не за що інше, а саме за громадянина, який отримає медичну послугу... Колеги, там хто кричить на гальорке, в мене з горлом все нормально і можу... Колеги, будь ласка, емоції зніміть, під час ваших запитань нема крику в залі. ГРОЙСМАН В.Б. Я прошу там поставити, от там дзеркало, ви, коли будете підвищувати голос, самі на себе підвищуйте. А якщо вам потрібно щось мені сказати, підійдіть скажіть. Я просто не можу зайти в зал, я би зайшов до вас. Так от я що хочу сказати, це мова йде саме про те, щоби змінити систему фінансування охорони здоров'я, але треба належно ще визначити. Послухайте, колеги. Насправді, всі заклади охорони здоров'я, вони належать або місцевим органам влади, або районам, або областям, або містам. І треба сьогодні, використовуючи можливості децентралізації, визначити як пріоритет, і уряд це визначив, щоби створити нормальні, належні умови в ФАПах, в амбулаторіях сімейного лікаря, в поліклініках і в лікарнях. На це потрібен час. Ми можемо виступати з трибуни, говорити, так добре, так… ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилину додайте. Давайте просто робити, робити разом. Бачити вади якоїсь системи. Давайте пропозиції і будемо враховувати. Бачити, що людям важко, скажіть де, будемо допомагати. Але я наголошую, ніякої критичності, що саме завтра треба стояти в чергах для того, щоб укласти цей контракт, немає. Тому я просив би краще допомагати людям зорієнтуватися, і я глибоко переконаний, що в результаті люди отримають нормальну, якісну систему охорони здоров'я. Дякую за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зараз запитання від народних депутатів. Отже, народні депутати, хто має намір дати запитання до уряду, прошу приготуватися до запису і прошу провести запис.

Володимир Литвин, Житомирщина. Шановний Прем’єр-міністре Володимире Борисовичу, уже більше року триває епопея з забрудненням річок Хомора і Случ. Були десятки запитів. Я прошу, сядьте, щоб я бачив Прем’єр-міністра. Мали місце десятки запитів, відповіді. Але, виявляється, що прокуратура, Кабінет Міністрів, Президент України не можуть вирішити одну проблему, оскільки будь-які рішення, які приймаються, залишаються на папері. В той же час 28, 29, 30 березня, 3 квітня скидають стічні води, думаючи і розраховуючи на те, що висока вода все це знесене. Більше того, ліквідували, скажімо, в Баранівському районі санепідстанцію в процесі реформ, немає кому навіть зробити аналізу. Я отримав відповідь на Фейсбук від міністра… Все правильно написано, разом з тим ніхто нічого зробити не може. Виявляється, що не можуть найти управу на обласну державну адміністрацію в місті Хмельницькому. Я вас прошу вживіть необхідних заходів, у людей обуренню немає меж, кажуть, що немає влади в країні. займається цим питання. І більше того, я так розумію, що вже підготовлені документи до суду. Остап Михайлович, будь ласка, прокоментуйте. Дякую, Володимир Борисович. Дякую, Володимир Михайлович. Насправді хотів би подякувати, відповідаючи на ваше запитання, за вашу активну участь в цьому процесі і в підтримці тих дій, які ми спільно робимо, позиції громадян, які борються за чисту річку. Не буду довго переповідати цю історію, бо ви про неї добре знаєте, і тут ми неодноразово в залі говорили. Останні події після проведення комісії з надзвичайних ситуацій спільно із Житомирською і Хмельницькою обласними адміністраціями підготовлений протокол, який, на жаль, обласними адміністраціями не виконаний. Це є факт. І про це треба буде говорити з керівниками адміністрацій. Але уряд зі свого боку виконав всі можливі заходи, які в нас є в інструментах. Згідно останніх змін до законодавства Міністерство природи сьогодні отримало право звертатися до суду для анулювання спеціального дозволу, про це я вас поінформував. Ми звернулися з відповідним поданням до суду, але, на жаль, суд поки що

несуть це забруднення далі по своїй течії. І це забруднення стосується не тільки Житомирської області, а воно стосується, на жаль, більших ареалів. Дякую за вашу підтримку. І я думаю, що ми в судовому процесі вирішимо цю проблему якомога швидше. Дякую. Дякую. Кірш Олександр Вікторович. Передає Павлу Унгуряну. Будь ласка. Шановний Прем'єр-міністре Володимире Борисовичу, чи можна вашої уваги? Шановний Володимире Борисовичу, шановний Прем'єр-міністре Володимире Борисовичу, дякуючи всьому уряду і вітаючи вас із наступаючим Великоднем, хочу задати два питання. Перше. Ще будучи спікером парламенту, ми з вами говорили про необхідність інституційного забезпечення на рівні уряду відповідальних за державну політику у сімейній політиці і захисті української сім'ї і української родини. Прошу прискорити цю роботу з інституційного забезпечення або Уповноваженого урядового, або відновити роботу Міністерства у справах сім'ї і молоді та спорту, адже відома ваша позиція, що саме українська родина, в якій народжуються діти, і яка є міцною… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд. …є пріоритетом вас як Прем'єр-міністра. І хочемо вас у цьому підтримати і допомогти. І друге питання. Це критичний стан Дунаю і той фактично майже кризовий стан кризовий стан водосховищ і дамб на Дунаї, адже ми знаємо, що зима була дуже серйозною в Європі і піднімається рівень на Дунаї. Там невеликі кошти з резервного фонду, 82 мільйона всього потрібно, щоб забезпечити непідтоплення всього українського Придунав'я. Дякую за ваші запитання. Перше, що стосується питань сім'ї. Немає жодного сумніву, що сім'я – це взагалі основа. ми попрацюємо над цим питанням. Я знаю, що ви багато приділяєте цим питанням особистої увагу. Ми говорили нещодавно на цю тему. І як тільки буде рішення, в якому форматі ми зможемо систематизувати цю роботу, я обов'язково вас проінформую. А що стосується Дунаю, я почув, ми опрацюємо, і запит, і цифру, і проблему. Дякую. Дякую вам. Ткачук Геннадій Віталійович. Шановна пані Лілія Михайлівна, прошу пояснити нам, народним депутатам, і громадянам України, яким чином до проекту наказу МОН потрапили дискримінаційні норми, які впроваджують практику зарахування дітей до 1 класу за реєстрацією або за нотаріально засвідченим договором оренди. Фракція "Блок Петра Порошенка" вважає, що це порушує конституційне право громадян на освіту і протирічить українському законодавству. Просимо і звертаємося до вас провести широкі обговорення цього проекту наказу і не затверджувати його, допоки не буде узгоджена позиція, в тому числі і з представниками профільних комітетів в парламенті. Дякую. Дякую за запитання. Я хочу повідомити, що це, власне, проект, і він буде винесений на громадське обговорення, зараз йде експертне і громадське обговорення. І випливає цей законопроект з цієї практики, яка є, до речі, в багатьох цивілізованих країнах, коли дитина початкової школи вчиться якнайближче до місця проживання. І зараз ми працюємо також з Офісом Уповноваженого з прав людини, щоб туди в ці категорії довідок можливих зменшити, ну, ці бюрократичні вимоги максимально до вимог законодавства. І далі, яка процедура та, яка планується поки що в самому проекті. В Законі про освіту чітко сказано, початкова школа однакова для всіх і має бути якнайближче за місцем проживання. Отже, якщо залишаються вільні місця, то за певними критеріями, чіткими абсолютно, прозорими тоді відбувається зарахування і дітей з додаткових районів, які не є районами обслуговування цієї школи. Я хочу зауважити, чому ця норма взагалі появилася в законі. Тому що всім батькам остогидло, коли вони приходять до 1 класу, можливо, не всім, але більшості українських громадян, і їх заставляють платити якісь хабарі, тому що хтось по дзвінку чи по хабару влаштовує дитину в якусь школу. І батьки бачать школу зі свого вікна і не можуть влаштувати туди дитину, тому що ті, хто змогли влаштуватись там за хабар або влаштувались по дзвінку, змогли це зробити. Тому ми хочемо зробити цю ситуацію справедливою за дуже чіткими, прозорими правилами. Будь ласка, долучайтесь в робочу групу, ми вас запрошуємо особисто. І ви можете попрацювати з нами над прозорими правилами. Володимир Борисович! Віримо в те, що ви не хочете стати тим Прем'єр-міністром України, при якому буде зруйнована повністю Державна служба екстреної медичної допомоги. Я багато разів зверталась до вас, і ви пообіцяли провести спільну нараду з керівниками центрів екстреної медичної допомоги. Величезна проблема по всім регіонам. Не вистачає автомобільного транспорту для приїзду до пацієнтів, які викликають за номером 103. Той автотранспорт, який їздить дорогами України, то вже антикваріат, яким своєчасно можна пацієнта довезти хіба що в морг. Працівники екстреної медичної допомоги знайдуть формат зміни оплати праці за реформою охорони здоров'я. І сьогодні ці люди, які рятують життя українців, одержують мінімальну заробітну плату. Масові звільнення з бригад екстреної медичної допомоги. І я вимагаю, щоб або уряд вирішив цю проблему негайно, або я пропоную номер 103 змінити на телефонну лінію уряду, на гарячу лінію уряду. Будь ласка, вирішуйте.

після роботи якого залишиться добрий слід і гарна пам'ять у людей, а не тим, хто щось знищив. Я в своєму житті поки що нічого не знищив взагалі, в професійному, і в особистому. Я думаю, що ви знаєте, по-перше, коли я обіцяю, я завжди виконую. На минулому тижні ми контактували з вами і заступником керівника Апарату про те, щоб визначити коло учасників цієї наради. У зв'язку з тим, що графік в мене робочий достатньо напружений (достатньо напружений, це м'яко кажучи), ми визначили, що це буде на наступному тижні. І сьогодні я остаточно затверджу графік на наступний тиждень, і я повідомлю просто який це буде день, і ми обов'язково зустрінемося, тому що питання екстреної медицини дуже-дуже важливе. Немає тут деяких авторів цієї реформи екстреної медицини, які починали ще там в 2011-2012 роках. Після цієї реформи вона значно послабла і треба зараз її підсилювати і технічно, і матеріально, я це розумію. Зустрінемося з учасниками, обговоримо, будемо приймати рішення. Дякую. О.В. Володимир Борисович! По-перше, хочу вам подякувати за вашу позицію щодо невтручання правоохоронних сил в бізнесову діяльність. І прошу вас продовжувати це, бо, повірте, ви знаєте, що бізнес мені телефонує мгновенно, як виходить. Такого наїзду на бізнес, як зараз, 30 відсотків беруть відкати, в більшості це прокуратура і СБУ. Володимир Борисович, там, де були ви на відкритті підприємства "ІнтерХім" в Харкові, новий завод в тяжкі часи, півроку не дають працювати керівнику підприємства, іде якась справа в СБУ. А я кажу, а тут Бабаков вісім обленерго, росіянин, агресор, має, гибне бізнес просто. Вчора закрили хлопця, 30 років, прокуратура наїхала по липовому доносу, три години вибивали двері, щоб знайти в присыпке немножко кокаина… Посадили хлопця, 30 років, в СІЗО, заказ прокуратури, потому что папа – ювелир. Пане Гройсман, Пане Гройсман, я прошу вас, ініціюйте засідання у Президента. Як заступник голови Комітету з питань підприємництва і промисловості ми просимо вас, ми всі станемо рядом, це просто неможливо, їм так тяжко, а їх просто розривають зараз правоохоронні… В більшості це прокуратура і СБУ. Дуже дякую за ваше запитання. Да, мене ця тема дуже турбує, оскільки я вважаю, от ми тут говорили про економіку, ми говорили про державний борг, ми говоримо постійно про те, що нам треба більше інвестувати коштів в підвищення якості життя людей. А як це зробити, якщо ті, хто виробляють національний продукт, постійно перебувають під пресингом так званих правоохоронців? Тому що є багато представників правоохоронних органів, дійсно, бойових, прекрасних людей, я їх поважаю і ціную. Але є ті, хто вдягнули погони і займаються переслідуванням чесного бізнесу. І з цим миритися просто неможливо, оскільки це все руйнує будь-які наші можливості і потуги залучення інвестицій і нормального економічного розвитку. Ми на виконання закону, який ви прийняли, шановні колеги народні депутати, 312 голосами "маски-шоу стоп". Утворили в середу комісію, яка передбачена цим законом, яка буде розглядати такі випадки. І наше завдання, буквально, я буду просити, щоб ви приходили на ці засідання комісії. Я хочу публічно по кожному такому випадку розібратись детально. Я не збираюсь втручатись в роботу прокуратури або СБУ, або інших правоохоронних органів. Але я збираюсь розібратись по суті, і там, де немає реальних порушень, а там, де використовують цю силу погон для того, щоб тиснути, я хочу захистити це підприємство, підприємця і захистити врешті-решт національну економіку, національного виробника, національного підприємця. Бо ми маємо відходити від тих дикунських звичок, які були привиті тою системою, яка була породжена в Україні. Маємо це знищити і залишити, знаєте, порушив законодавство, вкрав з бюджету – в'язниця. Але, якщо ти нікому нічого не винний, то хай йде у в'язницю той, хто проти тебе протиправно порушив кримінальну справу і не дає тобі спокійно жити і працювати. це моя політика, моя як Прем'єр-міністра і нашого уряду. Дякую за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дехтярчук Олександр Володимирович, будь ласка. Шановний Володимире Борисовичу! Хочу звернути вашу увагу на те, що дякуємо вам, об'єднані громади дякують за передачу земель за межами населених пунктів. Але я отримую чисельні звернення від об'єднаних громад стосовно… при передачі земель не передаються землі під господарськими дворами. І це є великою проблемою. Хоча господарські двори і землі під ними прирівнена відповідно до українського законодавства до земель сільськогосподарського призначення і мали би передаватися, вона не передається в розпорядження об'єднаним громадам. Прошу вивчити питання і обов'язково вирішити, так як саме ці землі можуть бути такими осередками для об'єктів інфраструктури у майбутньому. Дякую. 11:06:06 ГРОЙСМАН В.Б. Дуже дякую за ваше запитання. Ви знаєте, що уряд прийняв рішення передати у власність землі об'єднаним територіальним громадам поза межами населених пунктів. І друга позиція, яка є в цій постанові уряду, заборонити відчужувати землі без рішення таких об'єднаних територіальних громад і взагалі органів місцевого самоврядування. Це забезпечує публічність і неможливість спекулювати на цьому питанні. Але водночас є умова, що це землі, якщо видаються кудись, мають видаватись тільки шляхом проведення аукціонів. Це, що стосується виділень. Буквально вчора 27 об'єднаних територіальних громад по Україні отримали, по-моєму, більше 2 тисяч гектарів землі у свою власність. Питання, які ви щойно порушили, технічні. Я доручив опрацювати і вас поінформувати. Наголошую на тому, що до кінця 2018 року всі об'єднані територіальні громади рішеннями уряду отримають у володіння і власність земельні ділянки Дякую. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Питання до міністра соціальної політики. Скажіть, будь ласка, пане Андрію… до Андрія Реви, скажіть, будь ласка, до яких пір буде знущання над переселенцями. Коли ми зустрічалися з Куртом Волкером, він говорив, що на ту територію треба передавати конверти… пенсії, які заробили люди за 40 років, обмотані стрічкою жовто-блакитною. Цього не відбувається, люди лежать паралізовані і не виходили на референдуми. Далі. Сьогодні переселенці стоять на КПВВ на нульовках, не можуть пройти, а потім вони не можуть пройти до Пенсійного фонду, соціального захисту, їх перевіряють постійно на квартирах. Їм що, треба наручники вдягнути? Вони що, арештанти? Їм треба вдягнути електронні браслети? Вони не мають права отримати свої пенсії? За рахунок сьогодні переселенців – 6,5 мільйонів з Криму, з Донбасу – ви хочете закрити "діру" у 200 мільярдів гривень, яку, як правильно Володимир Борисович сказав, що крали 30 років у державі… А ви сьогодні хочете покрити цю "діру" за рахунок 6,5 мільйонів українців. Чому сьогодні не звернулися в правоохоронні органи, до Генеральної прокуратури, до СБУ, до Антикорупційного бюро? Чому не звернулися, хто покрав ці гроші? І треба вернути. Не тільки шукати за кордоном, а в країні. Порахуйте за цих років – 200 мільярдів гривень. І не треба сьогодні знущатися за українським народом. В них такі ж вуха, в них такі ж очі, вони ж… ноги і руки, вони хотять жити по-українські. Зробили… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Андрій. Пане Прем'єр-міністр, Виплата пенсій здійснюється усім громадянам, що мають статус внутрішньо переміщених осіб. Той, хто прагне зробити цю систему безконтрольною, без процедур і роздавати пенсії тим, можливо, і терористам, цього не досягнуть. Сьогодні 570 тисяч людей, що мають статус внутрішньо переміщених осіб, отримують пенсії. Їм створені всі сприятливі умови в органах Пенсійного фонду, і в Ощадбанку для отримання цих пенсій. Та людина, яка звернулася вперше, отримує свої пенсійні виплати за минулий період. Всі процедури здійснюються згідно з чинним законодавством. Статус внутрішньо переміщеної особи якраз був запроваджений законами України для того, щоб зробити систему адміністрування пенсійного забезпечення прозорою і контрольною і безконтрольність тут не пройде. Дякую. І заключне запитання. Кривошея передає запитання Максиму Бурбаку. Будь ласка, Шановний Володимир Борисович, вчора Верховна Рада підтримала ініціативу "Народного фронту" і проголосувала за Постанову щодо звернень до світової спільноти по забороні будівництва "Північного потоку-2". Ви знаєте, що це вже буде викликом енергетичній безпеці всієї Європи, не лише України. Починаючи з 14 року, урядом Арсенія Яценюка і вашим урядом ми продовжили нарощування енергетичної безпеки і збільшення видобутку власного газу. Скажіть, будь ласка, Угодою про асоціацію з ЄС, яка також була підписана в 14 році, передбачається механізм консультацій з Єврокомісією стосовно заборони цього будівництва, яке буде шкодити і Європі, і Україні. Нагадаю, 3 мільярди доларів ми отримуємо від транзиту газу. Тому, будь ласка, скажіть, будь ласка, коли розпочнуться відповідні консультації з нашими європейськими колегами, адже Німеччина, вчора – Фінляндія погодили будівництво на своїх територіях і знаємо, що наш партнери Сполучені Штати Америки відкрито ви ступають проти будівництва цієї нитки газогону? Дякую. Максим Юрійович, дуже дякую. Ви знаєте, питання енергетичної безпеки України – питання надзвичайно серйозної ваги. Я вважаю, да не я вважаю, фахівці вважають: Україна – газова країна, у нас поклади газу другі, треті в Європі по розмірам, по обсягам. і ми кожного року, точніше, наші правителі їздили до Москви, прихиляли коліно, голову і все інше для того, щоби отримати якісь там поблажки по постачанню газу від Росії до України і саме головне – взамін на нашу незалежність і нашу свободу. В той час, коли поклади українського газу не розроблялися все, що стосувалося можливості добування газу в Україні, знищувалося. Що стосується нашої політики, ми сьогодні говоримо, і не тільки говоримо, а робимо, умови, при яких обсяг добичу українського газу буде зростати не менше мільярду на рік. І дякую сьогодні українському парламенту за прийняття відповідних законів, які дозволяють пришвидшити добуток українського… добич українського газу. Це забезпечить сталу нашу незалежність від будь-кого, хто постачає газ в Україну. Тепер що стосується "Північного потоку-2". Немає такої зустрічі, немає такої зустрічі ні у Президента, ні в Прем’єра, ні міністрів профільних, ні на рівні Єврокомісії, з нашими міжнародними партнерами, де б ми не торкалися теми "Північного потоку". Мова йде про те, що це не є комерційний проект, це проект суто політичний, проект, який буде використаний Росією для того, щоб поставити на гачок, посадити на гачок, якщо хочете, на голку газову всю Європу. І той, хто цього не бачить, він або не хоче цього бачити в Європі і в світі, або закриває на це очі з невідомих причин. Нам треба все зробити для того, щоб зупинити цей прояв гібридної агресії, і це є зброя, яка буде використовуватися проти демократичної Європи.

Під час чисельних зустрічей з родинами політв'язнів Кремля та заручників неодноразово виникало питання необхідності в уряді закріплення за кимось із віце-прем’єрів посади, тобто і такої функції координувати зусилля всіх міністерств і відомств задля допомоги родинам заручників, допомоги юридичної такої

певний прогрес. Ми би дуже хотіли, щоби ви дали інформацію важливу для родин заручників хто в уряді на рівні віце-прем’єрів буде координувати зусилля і Міністерства тимчасово окупованих територій, і Міністерства соцполітики, і Міністерства фінансів, і інших відомств задля такої допомоги. І друге важливе питання. Все-таки уряд виступив з правильною ініціативою підтримки фінансової, такої разової виплати тим заручникам, які були звільнені наприкінці грудня минулого року. Ми дякуємо за цю ініціативу. Але і досі заручники не отримали ці компенсації. На якому етапі оці виплати?

віддає тому, щоби боротись і за заручників, і за потім їхню адаптацію, взагалі за все те, що стосується конфлікту, Донбасу. І тут тільки треба вам дякувати за це. Що стосується соціальних питань, то такий віце-прем'єр у нас є, а це в більшості питання соціального захисту. Якщо потрібні юридичні, то, безумовно, це може скоординувати і віце-прем'єр Павло Розенко, це соціальна політика. Якщо потрібно, я допоможу. Тому такий віце-прем'єр є, я прошу звертатись до нього. І ми будемо допомагати вирішувати ці проблеми. Він також координував роботу щодо виплат заручникам, які були звільнені з російського полону. Хочу підкреслити, що уряд прийняв відповідну постанову, і уряд зарезервував кошти, але виплачувати ми можемо їх тільки тоді, коли нам спеціальні служби дадуть верифікованих людей, що ці люди є, ну, немає на них ніякої провини перед нашою державою, і тоді ми ці кошти перерахуємо. Тому ми чекаємо сьогодні спеціальну інформацію. Я так розумію, що перевірка ця завершується, вона очевидно потребує певного часу, тому що не все так просто. І після того обов'язково ці люди отримають допомогу. Кошти є, зарезервовані, ми готові їх платити, як тільки буде верифіковано, що це люди, які достойні отримати підтримку держави. Дякую. Дякую вам. Отже, час на запитання від народних депутатів завершений. Ми можемо вважати, що відбувся звіт уряду? Ні. Добре. Наступної п'ятниці. Отже, ми зараз завершили запитання від народних депутатів. Я хочу зазначити, що ще до мене прийшло в президію від двох фракцій заява про перерву, яку вони готові замінити на виступ з трибуни, від "Самопомочі" і Радикальної партії. І я запрошую до виступу Купрієнка. Будь ласка. Олег Купрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановний народе України, вітаю вас з наступаючим Великоднем! Бажаю всім здоров'я і гарного великоднього кошика. Але значній частині наших людей це вітання звучить ніби насмішка над тим, що відбувається. Шановні урядовці, звертаюсь до вас, можливо ви не знаєте, так я вам доповідаю, що багато селян на сьогоднішній день не знають, як їм виживати. Ви, шановні урядовці, Володимире Борисовичу, я до вас звертаюся, ви забороняєте селянам продавати молоко, ви забороняєте продавати м'ясо. Фактично ви забороняєте вирощувати корів, ви забороняєте вирощувати худобу. Фактично ви примушуєте селян вимирати. Там не всі пенсіонери, і є люди, яким немає за що жити, крім підсобного господарства. Так, ви приводити до норматив СОТ вимоги до продукції. Але Радикальна партія Ляшка вимагає перепряжіть коня, поставте його поперед підводи. Спочатку давайте на селі зробимо хоч якесь подобіє європейського виробництва, а потім будемо ставити вимоги до продукції. А так виходить… Сусідка моєї матері, яка ще півроку тому тримала 3 корів і продавала по 30 гривень за трьохлітрову банку молока із жирністю 3,6, порізала корів і зараз ледве одну тримає. Каже: ми боїмося вирощувати, завтра не продамо. Що їй робити? І вона ще не пенсійного віку. Інша проблема. Розкриваю страшенну таємницю для уряду: більше мільйона селян не газифіковані їхні оселі, села не газифіковані. Немає там газу! Обіцяли, але не провели. Що роблять? Возять балонний газ. Пам'ятаєте такі червоні балони, пропан, бутан написано, з далекого дитинства – це не спогади, це реальність. Маса сіл не газифіковані і живуть за рахунок балонного газу. А тут виявляється, з 1 квітня хтось не встановив ціну на цей газ, не можуть провести аукціон, і ті, що виграли тендер, не можуть газу привезти. Володимир Борисович, тисячі, мільйони селян не можуть паску спекти сьогодні – газу немає. Радикальна партія вимагає не в процес вас, а в результат, скажіть, коли, якого числа буде той клятий аукціон проведений і коли постачальники зможуть привезти балонний газ у села, де влада вже 25 років обіцяє газифікацію, а так і не зробила. До заключного слова запрошується Прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман. Будь ласка. 11:20:47 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую, вельмишановний пане Голово Верховної Ради України. Ви знаєте, те, що народний депутат Купрієнко підняв питання від фракції Радикальної партії, є абсолютно актуальним. І так питання номер 1. Це питання заборони продажу молока і м'яса від особистих господарств, домогосподарств. Ніякої заборони немає і не буде. І я про це говорив на засіданні уряду, і заспокоїв всіх селян. А якщо хтось буде комусь забороняти, то ми будемо жорстко реагувати, щоб цього не допускати. Це перша позиція. Друга позиція. Треба пам'ятати про те, що ту продукцію, яку виробляють українські селяни і передають її для подальшої переробки, вона має бути безпечною. Правильно? Тому треба організувати елементарний контроль елементарних заходів гігієнічних під час надою, під час забою худоби і так далі. Це треба зробити, це неважко, але ніхто забороняти нічого нікому не буде. Це друга позиція. Тобто треба подбати про тих, хто вирощує і так далі, і про тих, хто споживає – це всі українці. Тепер, що стосується взагалі нашого погляду на агропромисловий комплекс. Я хочу тут підкреслити, що у нас немає з вами, з вашою партією і з лідером партії Олегом Валерійовичем розбіжностей щодо підтримки аграрного сектору. Більше того, я думаю, що нам багато разом вдалось зробити в 2018 році, і вам як фракції і партії, і нам як українському парламенту і уряду. Що саме ми зробили з вами насправді безпрецедентну програму підтримки агропромислового комплексу в 2018 році. Беремо перший акцент – це фермерські господарства. Фермерські господарства України сьогодні можуть, невеликі, отримати кошти обігові до 3 мільйонів під 1 відсоток у гривні на 3-5 років. Це перше. Купити сільгосптехніку, сільгосптехніку, яка вироблена українськими руками, з українського металу, яка локалізована в Україні зі знижкою в 40 відсотків. Купили за 1 мільйон 400 тисяч, отримайте з поворотом собі на рахунок як фермер. Наступне. Висаджуйте сади українські. Ми бачимо, що більше 3 тисяч садів можемо зараз наростити, 3 тисяч гектарів садів. І ми компенсуємо в цьому році 80 відсотків вартості посадкового матеріалу в такому проекті. Наступна позиція. Ми говоримо сьогодні про вирощування великої рогатої худоби, яка у нас є в принципі надзвичайно перспективним напрямком. Але насправді не було підтримки держави, і ми з вам прийняли рішення про те, щоби 2,5 тисячі гривень передати кожному селянину, який буде вирощувати молодняк, щоб вони, не маючи чим годувати, різали молодняк. Такого більше не буде. Для молочнотоварних комплексів 1,5 гривень на голову молочної корови. Це все те, що буде сприяти і збільшенню поголів'я, і збільшенню надоїв, і зайнятості на селі. Це наша політика урядова. І дякую вам, що це і ваша політика. Тепер, що стосується подальшого. Нам треба відновлювати ферми в Україні, нам треба відновлювати молочнотоварні комплекси. Що ми зробили? Якщо в Україні будуєш молочнотоварний комплекс, ферму, все те, що стосується м'яса, будь ласка, 25-30 відсотків вартості будівництва і обладнання компенсує держава. Це означає, що це буде ще один міцний крок на відновлення нормальної якості життя в українському селі. Я вже не говорю про те, що наша масштабна програма децентралізації дає можливості вже більше 700 громадам в рази збільшити власні бюджети. Є об'єднані громади, які вже будують садочки, ФАПи, поліклініки, дороги. Але це тільки початок, тому що наше завдання – щоб у людей на селі була робота, нормальна медицина, нормальна освіта. А це потребує серйозних, не політиканських, а серйозних відповідальних рішень. Чому я так реагую, коли задають питання так начебто обо всем и не о чем? Та тому що треба серцем треба сприймати біль людей і думати головою, як зробити так, щоб ця біль пройшла, щоб люди отримали нову якість. Без парламенту, без уряду, без нашої єдності ми це зробити не можемо. Тому важливо, щоб парламент, уряд, Президент – всі працювали над тим, щоб реально використати можливості до жовтня 19-го року зробити все залежне від нас, щоб Україна була в стабільності, люди були в безпеці, і люди отримали омріяне українське майбутнє. Але не колись через 20 років, а сьогодні. А що стосується тендерів, я розберуся. Дякую. Дякуємо Прем'єр-міністру України і членам Кабінету Міністрів за участь в засіданні Верховної Ради України. Дякую,